Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, financije, državni proračun i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava regulira se odnosno pobliže definira nekoliko odredbi odnosno nekoliko točaka, prije svega određuje se pojam ciljnog društva u situacijama kada ono nije određeno odredbama Zakona o tržištu kapitala. Samo jedna kratka paralela. Dakle, Zakon o tržištu vrijednosnih papira kao zakon koji je bio na snazi prije donošenja Zakona o tržištu kapitala je to jasno uređivao. Dakle, dionička društva sa 30 milijuna temeljnog kapitala i više od 100 dioničara dok Zakon o tržištu kapitala više ne sadrži tu definiciju jednostavno ovim prijedlogom zakona mi definiramo ovo ciljno društvo. S druge strane, dopunjuju se prekršajne odredbe kako bi se osiguralo izvršenje nastale obveze za preuzimanje sukladno rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Isto tako detaljnije se razrađuju prijelazne i završne odredbe kojima se uređuje stanje zatečeno stupanjem na snagu Zakona o preuzimanju dioničkih društava u dijelu koji se odnosi na obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje a koja je nastala u vrijeme važenja ranijeg zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. Praktički ovom odredbom mi pokrivamo sva pravna stanja prema I konačno, usklađuje se terminologija s odredbama novog Zakona o tržištu kapitala kao i Zakona o trgovačkim društvima kao ključnih propisa kojima se uređuju ciljna društva odnosno područje primjene Zakona Zakona o preuzimanju dioničkih društava. I za kraj naravno kao i kod prethodnog zakona i za provedbu ovog zakona nisu potrebna sredstva iz državnog proračuna iako mogu odmah u uvodnoj riječi reći također Odbor za zakonodavstvo podnio je tri amandmana na predložene izmjene i dopune koje Vlada prihvaća. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Financije i državni proračun? Predsjednik odbora gospodin Goran Marić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 27. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava s konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ne dirajući odredbe koje se odnose na usklađenje s pravnom stečevinom Europske unije već vrše izmjene u dijelu koji se odnosi na prekršajne odredbe, te na primjenu odredbi zakona u prijelaznom razdoblju, točnije na obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje koje su nastale u vrijeme važenja ranijeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Osim iznijetog ovim zakonom autonomno se određuje i definira civilno društvo. Naime, stupanje na snagu Zakona o tržištu kapitala prestao je važiti Zakon o tržištu vrijednosnih papira koje je u članku 114. definirao pojam javnog dioničkog društva koje je ciljno društvo u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku i da Hrvatskom saboru predloži donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za pravosuđe. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. vam gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Dioničarstvo je jedno od temelja učinkovitog gospodarstva i jedan od važnijih čimbenika koji pridonose razvoju tržišnog natjecanja i konkurentnosti u društvu. Od iznimne je važnosti transparentan proces preuzimanja dioničkih društava, a ponajprije zbog zaštite ravnopravnosti i interesa dioničara i samog društva. Postojećim zakonom o preuzimanju dioničkih društava uređeno je područje preuzimanja dioničkih društava, a njime su i u potpunosti i u pravni sustav Republike Hrvatske uvedena rješenja iz Direktive 25 iz 2004. godine Europskog parlamenta i vijeća iz travnja 2004. godine o ponudama za preuzimanje. Ovim ponuđenim izmjenama i dopunama zakona mijenja se i dopunjuje Zakon o preuzimanju dioničkih društava u dijelu koji se odnosi na primjenu odredbi u svezi obveze objavljivanja ponude za preuzimanje koje su nastale u vrijem važenja ranijeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Predložene izmjene i dopune ne sadržavaju odredbe koje se odnose na usklađenje s pravnom stečevinom Europske unije jer je Direktiva 25 iz 2004. godine o ponudama za preuzimanje, već u potpunosti implementirana u postojećem Zakonu o preuzimanju dioničkih društava. Najvažnijim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava određuje se pojam ciljnog društva i to u situacijama kada ono nije određeno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakon o tržištu vrijednosnih papira je to jasno uređivao ranije i to sa 30 milijuna kuna temeljnog kapitala i više od 100 zaposlenika, odnosno dioničara, a Zakon o tržištu kapitala više ne sadrži tu definiciju. Isto tako najvažnijim izmjenama se dopunjuju prekršajne odredbe kako bi se osiguralo izvršenje nastale obveze za preuzimanje sukladno rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Istodobno ovim izmjenama i dopunama detaljnije se razrađuju prijelazne i završne odredbe kojima se uređuje stanje zatečenog stupanja na snagu Zakona o preuzimanja dioničkih društava u dijelu koji se odnosi na obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje, a koja je nastala u vrijeme važenja ranijeg Zakona o preuzimanje dioničkih društava iz 2002. godine. Isto tako predloženim izmjenama i dopunama usklađuje se terminologija s odredbama novog Zakona o tržištu kapitala kao i ključnog propisa kojim se uređuje ciljno društvo, odnosno područje primjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Čim je objavljen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dolazili su i različiti prijedlozi dopuna i izmjena ovakvih prijedloga. Tako je bilo i prijedloga da se ovaj zakon izmjeni i dopuni na način da se postotak udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe, odnosno glasačkih prava u glavnoj skupštini, pravne osobe poveća s propisanih 25 na 50%. Kada se ti isti odnose na Vladu Republike Hrvatske, Hrvatski fond za privatizaciju, jedinice lokalne samouprave i druga javna pravna tijela. Ovakav prijedlog je neprihvatljiv i to iz nekoliko razloga. Ponajprije zato što bi to dijelom bilo uvođene neke vrste proktecionizma čime se različite pravne osobe dovode u neravnopravan status i odnos. Isto tako, eventualna primjena takva bi donijela veliku pravnu nesigurnost za sve dioničare ciljnih društava i sve sudionike tržišta kapitala, koji su postupali s povjerenjem u tada važeće zakonske odredbe i dionice ciljnih društava, stjecali ili otpuštali pod uvjetima tada važećih zakona. To bi bilo i zadiranje u prava dioničara stečena ulaganjem kapitala. Isto tako eventualna takva izmjena bi bila time povrijeđena prava dioničara društva koji su prema tada važećem zakonu stekli pravo objavljivanja ponude za preuzimanje i otkup njihovih dionica od strane većinskog vlasnika, a s ovim to ne bi imali to pravo. Isto tako došlo bi do neravnopravnog položaja dioničara ciljanih društava u slučajevima kada dionice ciljnih društava stječu Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski fond za privatizaciju, jedinice lokalne samouprave i druga javna pravna tijela, a koja su do sada izjednačeni s ostalim stjecateljima dionica ciljnih društava na tržištu kapitala. Istodobno bi došlo do obustavljanja započetih postupaka za preuzimanje ciljnih društava u slučajevima kada za ponuditelja usred retroaktivne primjene pojedinih odredbi zakona više ne bi bila propisana obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. To su sve razlozi zbog kojih je neprihvatljivo da se ugradi u ovaj Prijedlog izmjene i dopuna Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odredaba da se poveća 25 na 50% udjela u temeljnom kapitalu kada se radi o tijelima, odnosno Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskom fondu za privatizaciju i tijelima jedinica lokalne samouprave i drugim javnim pravnim tijelima. Isto važno je naglasiti da kao i u prethodnom zakonu, provođenje ovog zakona ne predviđa dodatna sredstva iz držanog proračuna i zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava donošenje zakona upravo u ovakvom obliku kakav je i predložen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Pa ono što kada se govori o Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, ono što možemo reći je da u njemu nema ništa sporno. Definirane su neke stvari dodatno, usklađuju se određene prekršajne odredbe, usklađuje se terminologija sa Zakonom o tržištu kapitala. No međutim, budući da smo bili protiv Zakona o tržištu kapitala koji je ovdje izglasan u srpnju mjesecu 2008. godine, onda ćemo biti suzdržani u prijedlogu ovog zakona, jer ne želimo kumovati nečemu protiv čega smo bili i dva četiri. Upravo referirajući se na sam Zakon o preuzimanju dioničkih društava, a gledajući sa aspekta Zakona o tržištu kapitala tada smo rekli, a i to treba ponoviti jer mislimo da je bitan trenutan da je riječ o skupom instrumentu u nezgodno vrijeme. Kad su strani investitori otišli sa tržišta kapitala, kad su institucionalni investitori izgubili, kad su domaći potpuno napustili u većoj mjeri tržište zbog straha od daljnjeg pada vrijednosti njihovih udjela, mi nudimo eksperiment koji na neki način ne opterećuje samo sudionike tržišta nego opterećuje i one koji provode transfer i koji su intermedijari, a to su i brokerske kuće i druge financijske institucije koje će u ovoj godini pretrpjeti velike gubitke, osim onih koji su u rukama stranaca. Dakle, stranci domaći će na žalost morati ići i to troškove od po 30, 40%. Svjedoci smo i pojedinih medijskih tekstova, najava da će pojedine tvrtke, da su tražile zapravo već delestiranje iz kotacije javno dioničkih društava. Ta kotacija, ta obveza kad je uvedena 2002. godine bilo je otpora prema njoj, no međutim polučila je dobre efekte na burzi. Donijela ja bih mogao podvući više pozitivnih stvari, nego negativnih. Donijela je povjerenje, donijela je obvezu objavljivanja transparentnih poslovnih rezultata, potaknula je mnoge male dioničare da idu investirati. Na kraju krajeva odlukom i izmjenama pravilnika HANFA-e omogućeno je i institucionalnim investitorima da uđu u uđu u javno dioničku kotaciju i na neki način je osigurala brzi rast u tada ajmo reći još usporenog tržišta kapitala, znači financijskog tržišta na kojem se obavlja trgovina vrijednosnih papira. Što se događa u slučaju delestiranja? U slučaju kada određene tvrtke žele otići sa, iz javno dioničke kotacije događa se to da one će biti smještene vjerojatno u nižu kotaciju usporedno tržište, ali neće morati objavljivati poslovne rezultate u onoj mjeri u kojoj su morale objavljivati. U konačnici će se to značiti da mali dioničari neće biti zainteresirani u takvu ulagati u te dionice upravo zbog toga što im je neizvjesna budućnost, tj. ulaganja jer su, neću reći zamračeni, ali u neku ruku nisu dostupni rezultati poslovanja, bar ne na onaj najjednostavniji način i to će u konačnici naravno imati efekt i na preuzimanje samih dioničkih društava. Dakle, kad cijene dionica zbog toga i uslijed toga budu niže, onda će i oni koji preuzimaju ta dionička društva biti u mogućnosti ih niže, po nižim cijenama kupiti. I zamislite vi kad dođu stranci sa kešom i jeftino, znači mimo one transparentnosti koje imaju pokupuju naše firme. To nije privatizacija, to je pretvorba, zato jer je privatizacijom već vlasništvo privatizirano. Pretvorbom se samo mijenjaju vlasnici. I to je ono čega se bojimo i zbog toga na kraju krajeva i u ovom trenutku ne možemo podržati jedan takav zakon, koji zapravo kumuje ovom zakonu, mada u njemu nema ništa sporno. Ja bih volio da ste vi izašli sa jednim prijedlogom, sa jednom odgodom zakonskih rješenja na one najosjetljivije stvari u trenutku kada ovakve stvari, pa i one izjave oko II. stupa imaju tektonske poremećaje, pogotovo za institucionalne investitore mirovinske fondove koje u budućnosti našim građanima trebaju osigurati mirovinu to će se definitivno vidjeti i prelit će se taj efekt i na njih i u konačnici možemo očekivati da će i ove godine upravo zbog jednog skupog eksperimenta hrvatski građani izgubiti dio svojih prihoda koji bi trebali ostvariti u budućnosti. HNB je sa Zokijem, sa Zakonom o kreditnim institucijama, osjetljive, najosjetljivije odredbe koje, znači one kad su i slagali u jednom dijelu zajedno sa vama prijedlog samog zakona odgodio neke stvari do stupanja Hrvatske u Europsku uniju. u Europsku uniju 2009. mada ni u jednom financijskom planu, ni u Bruxellesu ni u Strasbourgu nikakvog stavke za proširenje do 2015. nema i to je ono. Ja ne vidim zašto usvajamo zakone koji se tako snažno će se reflektirati na živote sudionika hrvatskog društva, pa na i naše živote, i to u 2009. godini kada smo, ne bih sad rekao dan bliže Europskoj uniji, nego dan dalje. I stvarno nema potrebe, bilo bi dobro da ste donijeli nekakve mjere koje bi određene stvari odgodile, primjer ovih najosjetljivijih odredbi, jer u trenutku kada je svjetska financijska kriza, u trenutku kada je domaće tržište kapitala trpi velike gubitke, u trenutku kada institucionalni investitori, mirovinski fondovi trpe velike gubitke, u trenutku kada hrvatski građani gube svoju mirovinu na koju imaju pravo u budućnosti nije dobro raditi skupe eksperimente i zbog toga mi ćemo, budući da ne želimo kumovati jednom zakonu protiv kojeg smo bili, za ovaj zakon kao klub SDP-a biti suzdržani. Evo, hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Evo kada govorimo o ovim izmjenama Zakona o tržištu kapitala nameću se nekoliko osnovnih pitanja. Prvo pitanje je i ono temeljno šta je i kolega Marić u svojem izlaganju rekao, a to je da prilikom preuzimanja trgovačkih društava, odnosno dioničkih pardon društava, kada netko stekne značajniji udjel dionica u određenoj tvrtci treba misliti o zaštiti svih dioničara. Znači ne samo onih koji bi eventualno prodali do 51% dok se stekne vlasnički udio u značajnijem dijelu, odnosno da postanete većinski vlasnik, nego se one i druge koje bi htjele eventualno prodati da mogu pod istim uvjetima prodati dionice onome koji je to spreman kupiti, odnosno u slučaju da se prihvati određena cijena da taj koji kupuje te dionice ima i novac da te dionice plati. Ono šta je nužno ovdje reći da ova zakona, znači ovaj Zakon o preuzimanju trgovačkih društava, dioničkih društava i Zakon o tržištima kapitala trebalo je biti usklađeno. Na žalost bili smo svjedoci u protekloj godini neusklađenosti ta dva zakona. Jedan primjer mogu reći, radi se o preuzimanju INA-e gdje Zakon o tržištima kapitala nije vrijedio, on je vrijedio tek od 1.1.2009. godine i mnoge stvari koje su trebale biti sankcionirane tijekom preuzimanja INA-e, mislim u razno raznim napisima u medijima itd., nisu bile sankcionirane i one se sankcionirane tek od 1.1. ove godine. Znači bitno je da su ta dva zakona usuglašena kako bi dobili najbolju sinergiju u provedbi ovih postupaka. Ono što je bitno spomenuti, u prošloj godini je bilo 12 preuzimanja po informacijama sa HANFA-e, ove godine su u tijeku dva preuzimanja. Radi se o "Puris d.d. Pazin" i "Sladorani d.d. Županja". moje osnovno pitanje koje možda mi može pojasniti netko od predlagača je, s obzirom da se mijenja članak 1. postojećeg zakona koji govori da je prestao vrijediti Zakon o tržištu vrijednosnih papira koje je u članku 114. definirao pojam javnog dioničkog društva koje je ciljno društvo u smislu odredbi ovog zakona, kako je moguće da …/Govornik se ne prestao vrijediti sa 1.1.2009., a počeo je vrijediti novi zakon koji smo usvojili u srpnju mjesecu. Kako je moguće znači da je rješenje doneseno za "Sladoranu Županja" 15.01.2009. ako taj pojam više ne postoji, s obzirom da zakon koji je definirao pojam javnog dioničko društva više nije bio na snazi. Druga stvar što je bitno reći, kada gledamo preuzimanje određenih tvrtki, naveo sam primjer INA-e koja po meni, bez obzira što je zakon definirao određene stvari kako bi zaštitio sve ulagače, sve dioničare, kada je u pitanju vlasništvo države naravno svatko tko ima dionice i tko predstavlja određene stakeholdere, ulagače, normalno da će štititi njihov interes. U slučaju INA-e, kada je država bila ta koja je odlučivala hoće li i po kojoj cijeni prodati, znači država je mogla odlučiti da neće, odnosno ne država nego ajmo reći Upravni odbor Fonda za branitelje koji je prodavao veliki broj dionica, ali naravno presudni utjecaj tu je imala država jer je tamo sjedila i potpredsjednica Vlade i mnogi drugi utjecajni članovi kako HDZ-a, tako i drugih skupina. Bitno je reći da u slučaju da predstavljate nešto što nije što nije određeno kao nečije privatno vlasništvo, u ovom slučaju to je bilo državno ili braniteljsko vlasništvo, ne morate postupiti uvijek u interesu Znači, oni su u tom trenutku prosudili da bi možda bilo dobro prodati po cijeni koju je MOL tada ponudio kao javnu ponudu, a s druge strane država je mogla napraviti situaciju gdje bi pozvala i još nekoga tko bi eventualno htio sudjelovati tko bi eventualno htio sudjelovati u preuzimanju odnosno u ponudi za dionice INA-e. To nije napravljeno, nego je Upravni odbor Fonda za branitelje kao poticaj malim dioničarima prodao svoj udio i na taj način i na taj način stimulirao da se sve dionice prodaju po toj cijeni koja je bila ponuđena i da se to preuzimanje završi na način na koji je završeno. Znači, po meni treba biti uvijek kod tih preuzimanja odgovoran kada se upravlja sa dionicama koje nisu od određenih fizičkih osoba ili određenih tvrtki koje su u privatnom vlasništvu. S druge strane možemo pogledati preuzimanje "Plive" koje je sa te strane odrađeno na korektan način, ali naravno uvijek onaj koji prodaje ima utjecaj na to da li će nekog stimulirati da uđe u postupak kupnje ili neće i tu je isto tako država po meni odigrala značajnu ulogu i dala je podršku "Baru" da uđe u kupnju "Plive", doduše neformalnim kontaktima. I na kraju krajeva vidimo kako je ta cijela priča završila da je "Bar" nakon nekoliko godina doveo "Plivu" na dosta niske grane, prodao "Tevi" i sad to završava sa time da tisuće hrvatskih građana koji su bili uposlenici "Plive" ostaju bez posla. To sam rekao kao jednu digresiju da vidimo koliko je uopće bitno to područje preuzimanja, naravno to nema veze sa ovim tehničkim postupkom preuzimanja koje zakon propisuje, ali moramo o tome govoriti kada govorimo o preuzimanju, a pogotovo tamo gdje je država većinski vlasnik. Molio bih evo na kraju samo da mi se odgovori na ovo pitanje kako je moguće raspisati to rješenje za "Sladoranu d.d. Županja" s 15.01.2009. ukoliko više to nije bilo moguće definirati zakonom koji je prestao vrijediti sa 1.1. Inače, kao što je rekao kolega Bernardić, ja neću biti za ovaj zakon zbog toga što mislim da Zakon o tržištima kapitala koji smo usvojili u 7. mjesecu prošle godine nije bio tako hitan, su u tih pola godine dana mogle biti korigirane. Neke su i korigirane u 12. mjesecu koje su opet definirale određeno, kao što sam čuo, trgovanje devizama na međunarodnim tržištima. Tu se opet po meni išlo na destimuliranje razvoja tog tržišta, ali smatram da taj zakon nije bio toliko nužan da se usvoji 6 mjeseci ranije, da ga se primjeni tek od 1.1.2009. Sa druge strane, tada smo prigovarali i izlistavanju sa tržišta vrijednosnih papira. Po meni je stvarno nedopustivo da netko može sa 36% dionica i vlasništva izlistati tvrtku ukoliko mu se na skupštini ne pojavi ili mu se pojavi 50-tak posto glasova. I smatram da to sigurno stimulira netransparentnost jer je moguće da netko se na taj način pokušava svoj dominantni položaj u tvrtki određenoj i ojačati. Tako da s te strane ovaj zakon neću podržati, ali smatram da je ovo izuzetno važno područje, o njemu moramo jasno progovoriti pogotovo kada se radi o tvrtkama koje su još uvijek u državnom vlasništvu. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Naravno da kao što smo podržali mi na ovoj strani sabornice Zakon o tržištu kapitala, tako ćemo podržati i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Koje su osnovne značajke ovih zakonskih izmjena? Kao prvo, temeljnim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava iz 2007. godine uređeno je preuzimanje dioničkog društva pri čemu je ispoštivano temeljno načelo, a to je princip zaštite ravnopravnosti i interesa dioničara javnog dioničkog društva. Nadalje, istim zakonom u potpunosti su u pravni sustav Republike Hrvatske uvedena rješenja iz Direktive 2004/25 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. godine. Isto tako, ovim izmjenama mijenja se dio koji se odnosi na prekršajne odredbe te na primjenu odredbi zakona u prijelaznom razdoblju. Preciznije na obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje koje su nastale u vrijeme važenja ranijeg zakona o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. godine. Također donošenjem novog Zakona o tržištu kapitala koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine potaknulo je i izmjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava upravo iz prethodno rečenog novi Zakon o tržištu kapitala nije autonomno odredio definiciju civilnog društva i to se određuje Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkog društva. Prema važećem zakonu civilno društvo je definirano kao javno dioničko društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira što je nevaljalo naravno zbog toga što je stupanjem na snagu Zakona o tržištu kapitala prestao važiti Zakon o tržištu vrijednosnih papira, tako da se u ovom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava u članku 2. stavku 1. podtočki a) civilno društvo definira kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala ili dioničko društvo koje ima više od sto dioničara čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30 milijuna kuna. Po meni to su najznačajnije izmjene koje se definiraju ovim zakonom, a usklađuje se i preostala terminologija sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Upravo zbog svega navedenog dajem punu podršku donošenju Konačnog prijedloga zakona u izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite.

hrvatsko pravo preuzimanje dioničkih društava u potpunosti je usklađeno sa rješenjima iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2004. o ponudama za preuzimanje, te je to pravno područje u potpunosti usklađeno sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, u svom temeljnom segmentu dioničko društvo, znači društvo kapitala a koje je primjereno slobodnom tržnom gospodarstvu. Samo da posjetim polazna osnova preuzimanje, odnosno samog Zakona o preuzimanju dioničkih društava je da za onog tko u civilnom društvu stekne dionice koje mu zajedno s onima koje već ima daju više od 25% prava glasa u Skupštini nastaje obveza objavljivanje ponude za preuzimanje. Da još jedanput podsjetim po važećem zakonu civilno društvo je pod a) javno dioničko društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira i pod b) dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj gdje pod a) čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj a u smislu spomenute direktive Europskoga vijeća i Parlamenta. Između ostaloga, predložene izmjene i dopune Zakona o preuzimanju dioničkih društava imaju za cilj uskladiti odredbe članka 2. Zakona sa Zakonom o tržištu kapitala stupanjem kojeg na snagu je prestao važiti Zakon o tržištu vrijednosnih papira, a koji je definirao pojam javno dioničko društvo a u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Tako se predloženim izmjenama i dopunama kao ciljno društvo pri preuzimanju umjesto javnog dioničkog društva definira dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj gdje pod a) čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj a u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala ili pod b) dioničko društvo koje ima više od 100 dioničara i čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30 milijuna kuna. Također, u dijelu odredaba zakona potrebno je provesti terminološko usklađivanje sa Zakonom o tržištu kapitala gdje riječ “brokerski“ mijenjamo sa riječju “investicijski“, te kroz tekst zakona naziv “Središnja depozitarna agencija“ zamjenjuje se nazivom “Središnje kliničko depozitarno društvo.“ Riječi “burza“ je uređeno javno tržište sa nazivom uređeno tržište i multilateralna trgovinska platforma i slično itd. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama cilj je izmijeniti, odnosno dopuniti Zakon o preuzimanju dioničkih društava u dijelu koji se odnose na prekršajne odredbe, te na odredbe dijela koje se odnose na primjedbu odredbi zakona u prijelaznome razdoblju. Predloženim izmjenama i dopunama pored već propisanih prekršaja u prekršajnim odredbama predlaže se dodati odredbe kojima se propisuje prekršaj i za slučaj kada osoba ne postupi sukladno rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojim se utvrđuje nastanak obveze i nalaže objavljivanje ponude za preuzimanje. Kao prekršaj predlaže se propisati i komuniciranje sa javnošću protivno zabrani komuniciranja s javnošću osim u slučaju obvezne objave sukladno Zakonu o preuzimanju dioničarskih društava. Predloženim izmjenama i dopunama cilj je također izmijeniti, odnosno dopuniti Zakon o preuzimanju dioničkih društava, a u dijelu koji se odnosi na primjenu odredbi zakona u prijelaznom razdoblju, onom koji se odnosi na objavu ponuda za oporezivanje koje su nastale u vrijeme ranije važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava, zakona iz 2002. godine. Zakonom je također određeno da se pothvati preuzimanja, a povodom zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje pokrenuti do dana stupanja na snagu zakona o preuzimanju dioničkih društava imaju dovršiti sukladno odredbama ranije važećega zakona, dakle onoga iz 2002. godine. Dalje, u članku 61. propisano je da osobe kojima je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno ranije važećem zakonu, koje je do dana stupanja na snagu sada važećega zakona nisu podnijele zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i imaju nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama važećega zakona. Također ovim izmjenama i dopunama zakona predlaže se proširiti navedeni krug osoba i na one kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala sukladno i još ranije važećem zakonu o postupku preuzimanja dioničkih društava iz 1997. godine. Dalje, u prijedlogu izmjena i dopuna propisane su i pravne situacije nastale u vrijeme važenja ranijih zakona, Zakon o preuzimanju dioničkih društava iz 2002. i Zakon o postupku preuzimanja iz '97. te pravne situacije zatečene u trenutku stupanja na snagu ovog važećega zakona. Također, osobe koje na dan stupanja na snagu ovog zakona, a važeći zakon o preuzimanju dioničkih društava iz 2007. godine se odnosi, drže više od 25, a manje od 75% dionica sa pravom glasa ciljnog društva i koje su objavile ponudu za preuzimanje prema odredbama ranije važećeg ili važećih zakona obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjih stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva na način propisan odredbama važećega zakona. U cilju pravne sigurnosti primjene zakona zbog, kao što je već rečeno stupanja na snagu 1. siječnja ove godine, Zakon o tržištu kapitala, predlaže da će donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava po hitnom postupku. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. zbog kojega se predlažu izmjene i dopune zakona o preuzimanju dioničkih društava koji je, da se samo kratko podsjetimo donesen 2007. godine leži u činjenici da je 2008. godine usvojen novi Zakon o tržištu kapitala koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine i koji je ključni propis kojim se uređuju područja preuzimanja dioničkih društava. Ustvari, postojeći zakon trebalo je dopuniti u dijelu koji se odnosi na obveze objavljivanja ponuda za preuzimanje koje su nastale u vrijeme važenja postojećeg zakona. Člankom 4. predloženih izmjena, dopunjen je članak 61. važećeg zakona čime je proširen krug osoba kojima je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, a koji tu obvezu nisu izvršile do dana stupanja na snagu ovog zakona. On stupa na snagu 8 dana nakon objave u Narodnim novinama. S druge strane, bilo je potrebno terminološki uskladiti pojedine izraze ovog zakona sa terminologijom koju sadržavaju odredbe Zakona o tržištu kapitala. To je onaj već poznati slučaj kada izmjene i terminološka pravna usklađivanja jednog zakona povlači za sobom i potrebu odgovarajućih izmjena drugog zakona koji uređuju sličnu materiju. Nadalje, člankom 3. predloženog zakona proširene su kaznene odredbe na osobe koje ne postupe po rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Podsjetimo da su kazne vrlo visoke. Za pravnu osobu do milijun kuna, a za fizičku do 500 tisuća kuna. Isto tako kao prekršaj se propisuje i komuniciranje s javnošću koje je suprotno odredbama ovog zakona. Mislim da je potrebno napomenuti da su već sadašnjim zakonom u potpunosti uvedena rješenja iz direktive Europskog parlamenta, tako da je on već usklađen u potpunosti s pravnom stečevinom Europske unije. I na kraju, predlažem da se i ovaj zakon donese po hitnom postupku upravo zato što je Zakon o tržištu kapitala već stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine te da ne bi bilo kolizije između ova dva zakona, odnosno da bi se osigurala veća pravna sigurnost primjene navedenih propisa. Zbog toga predlažem da se ovaj zakon prihvati u predloženom obliku i po hitnom postupku jer ne vidim razlog da bi se procedura otezala i time stvarao prostor za pravne propuste i mogućnosti zlouporabe neusklađenih propisa.

Prvi zakon o preuzimanju dioničkih društava donesen je još 1997. godine. Ovaj zakon je važan jer se njime štite interesi i osigurava ravnopravnost dioničara prilikom preuzimanja dioničkog društva. Zakonom se s jedne strane štite dioničari, a s druge strane uređuje se mogućnost zakonitog i efikasnog preuzimanja za stjecatelja. Osnovna pitanja koja Zakon o preuzimanju dioničkih društava uređuju jesu definirano ciljnog društva, definiranje ponude za preuzimanje, obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljeve i namjere ponuditelja, ograničenja djelovanja nadzornog odbora i uprave ciljnog društva, društva koje se preuzima, pravo prijenosa i prodaje dionica, manjinskih dioničara i druga pitanja. Ovaj zakon se u pojedinim odredbama naslanja na Zakon o tržištu vrijednosnih papira, kako se Zakon o tržištu vrijednosnih papira zamijenjen Zakonom o tržištu kapitala koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, nužne su izmjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Tako je npr. Zakon o tržištu vrijednosnih papira definirao koja su to javna dionička društva, a time su bila definirana i ciljna društva Zakona o preuzimanju dioničkih društava koji se kod definicije ciljnog društva samo pozivao na Zakon o tržištu vrijednosnih papira. Definicija je glasila ciljno društvo je javno dioničko društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira. S obzirom da odredbama novog Zakona o tržištu kapitala javna dionička društva nisu definirana, neophodno je izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava definirati ciljno društvo, što je ovim prijedlogom i učinjeno. Ciljno društvo definirano je kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala ili dioničko društvo koje ima više od 100 dioničara i čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30 milijuna kuna. Uz definiranje ciljnog društva izmjenama i dopunama zakona mijenjaju se i dopunjuju prekršajne odredbe te odredbe vezane uz primjenu zakona u prijelaznom razdoblju. Zakon se i terminološki usklađuje sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Tako se na primjer naziv Središnja depozitarna agencija zamjenjuje sa nazivom Središnje klirinško depozitarno društvo, naziv burza sa nazivom uređeno tržište itd. Važnost Zakona o preuzimanju dioničkih društava je neupitna kao što je neupitna i potreba za zaštitom interesa dioničara. Usklađivanje ovog zakona s propisom koji koji je vezan neophodno je za osiguranje njegove kvalitetne primjene i provedbe. Kao što je rekao kolega Bernardić u zakonu nema ništa sporno ali za razliku od njega ja ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala.

sati sa Prijedlogom zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju s konačnim prijedlogom zakona, izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti itd.